„1. Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител: Десислава Атанасова. 2. Избор на постоянни комисии на Народното събрание. 3. Проект на решение за задължаване на Министерския съвет в срок от седем дни при спазване на законовите изисквания да внесе в Народното събрание всички законопроекти, необходими за изпълнение на междинните етапни цели по Националния план за възстановяване и устойчивост, във връзка с подаване към Европейската комисия на искане за второ плащане към 31 декември 2022 г.

Изслушване на служебния министър на енергетиката Росен Христов на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно доставките на газ в България от 27 април 2022 г. досега.

Проект на решение във връзка с приемането на еврото в Република България. Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители от 24 октомври Изслушване на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно мерките, които МВР разработва и внедрява за превенция и преустановяване на нарушенията на Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане, причинени от водачи на МПС, употребили алкохол и наркотични вещества. Вносители: Радомир Чолаков и

на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно дейността на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския Министерския съвет във връзка с наводнените села в Пловдивска област през месец септември тази година – проведени заседания, взети решения и отпусната помощ.

уважаеми колеги! По така приетата Програма за седмицата предлагам по точка пета – изслушване на управителя и Управителния съвет на Българската народна банка, да поканите вицепремиера Пеканов и министър Велкова също, защото те имат отношение към този въпрос.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Добрев! БНБ е независим орган и затова искаме отделно изслушване. Ако желаете наистина да присъства и вицепремиерът и министърът, който казахте, нека допълнително по същата процедура да бъдат поканени, но да не смесваме изпълнителната власт с независимата институция БНБ.

точка трета от седмичната програма да стане точка втора, след което да преминем към точка трета – избор на постоянни комисии на Народното събрание. Благодаря.

режим на гласуване.

Предложението е прието. Обявление – ще ми разрешите да го прочета, колеги. Уважаеми народни представители, на основание чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви представям следните справки: 1. Справка за органите и членовете на органите, чийто мандат е изтекъл, за което Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. на Комисия за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – девет членове, включително председател, заместник-председател и секретар. Избор на председател и членове, четирима, на Комисията за защита на личните данни. Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Избор на Фискалния съвет – петима членове, включително председател. Избор на председател на Сметната палата и по негово предложение – двама заместник-председатели и двама членове. Избор на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и по негово предложение – четирима членове на Комисията. Избор на членове – петима, на Комисията за защита от дискриминация, включително председател и заместник-председател. Избор на председател на Комисията за финансов надзор. Избор на членове – 11, на Висшия съдебен съвет. 2. Справка за членове на органите, чийто мандат е предсрочно предсрочно прекратен, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и на заместник-председател от членовете на Бюрото. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР. 3. Справка за неконституционни неконституционни органи, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на председател и членове – шест на брой, на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е към Вас. Имам един въпрос: дали осъзнавате важността на това съобщение, което прочетохте току-що? Отново – дали си давате сметка, че почти цялата зала не успя да чуе какво точно прочетохте? Вие прочетохте съобщение, с което уведомявате Народното събрание за всички изключително важни органи и институции в нашата страна, които са с незаети мандати. Едно от основните задължения на Народното събрание е да попълни тези мандати. Ако Народното събрание не знае и не е запознато правилно и коректно кои са тези органи и институции, които са с лица с изтекли мандати, то няма как да изпълни своите задължения. Процедурата ми е, на първо място, ако може, това съобщение да бъде прочетено отново от някой от Вашите колеги, за да стане ясно кои са тези органи, също това съобщение да бъде изпратено по имейлите на народните представители. Благодаря Ви, господин Председател.

Благодаря Ви, господин Председател. Обратно предложение – няма нужда да се чете отново, колеги. Тези, които са искали да го чуят, го чуха. От друга страна, го има в стенограмата, така че всеки, който се интересува от този въпрос, може да го види, още повече че тази информация е публична. Специално господин Мирослав Иванов може да го вземе и от Вашата канцелария. Така че няма никакво ограничение, но няма нужда да се чете отново. Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. Колеги, тъкмо и аз същото щях да Ви кажа – че го имате в сайтовете, на страницата, пък и ще Ви бъде предоставено, доколкото знам. Затова, ако можете да четете, няма да е лошо да ми помогнете.

Благодаря, господин Председател. Истината е, че отзад наистина не се чува. Коментарът на моя колега Мирослав Иванов не е с цел да се заяжда.

89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви представям следните справки: 1. Справка за органите и членовете на органите, чийто мандат е изтекъл, за което Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор, първо, на Комисия за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на девет членове, включително председател, заместник-председател и секретар. Избор на председател и членове – четирима, на Комисията за защита на личните данни. Сега чува ли се, колеги? Добре, благодаря. Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Избор на член на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Избор на управител на Българската народна банка.

Избор на управител на Националния осигурителен институт. Избор на съдии – двама, в Конституционния съд. Избор на Фискалния съвет – петима членове, включително председател. Избор на председател на Сметната палата и по негово предложение – двама заместник-председатели и двама членове. Избор на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и по негово предложение – четирима членове на Комисията. Избор на членове – петима, на Комисията за защита от дискриминация, включително председател и заместник-председател. Избор на председател на Комисията за финансов надзор. Избор на членове – 11, на Висшия съдебен съвет. 2. Справка за членове на органите, чийто мандат е предсрочно прекратен, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и на заместник-председател от членовете на Бюрото. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР. 3. Справка за неконституционни органи, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на председател и членове – шест на брой, на Националния съвет за българите, за българите, живеещи извън Република България. Надявам се да сте чули, колеги. Така е по-добре, нали? Благодаря Ви. Колеги, предлагам да минем към точка първа от Програмата.

още една комисия – по конституционни въпроси, се налага в Правилника да се направят промени и да се създадат две нови комисии: Комисия по конституционни въпроси и Комисия по правни въпроси. За тази цел е необходимо да бъде променен Правилникът за дейността и организацията на Народното събрание, така че измененията, които ще влязат в сила и бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ след евентуалното наше решение, да се попълни съставът на тези две комисии. Поради тази причина в консенсус с останалите председатели на парламентарни групи аз се ангажирах като вносител на този проект за решение да Ви предложа: „Проект! РЕШЕНИЕ Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на

„(2) Постоянните комисии на Народното събрание са: 1. Комисия по бюджет и финанси; 2. Комисия по конституционни въпроси; 3. Комисия по правни въпроси; 4. Комисия по икономическа политика и иновации; 5. Комисия по енергетика; Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; 7. Комисия по външна политика; 8. Комисия по въпросите на Европейския съюз; 9. Комисия по отбрана; 10. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;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 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; 16. Комисия по здравеопазването; 17. Комисия по околната среда и водите; 18. Комисия по транспорт и съобщения; 19. Комисия по електронно управление и информационни технологии; Комисия по културата и медиите; 21. Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество; 22. Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите; Комисия по политиките за българите извън страната; 24. Комисия по превенция и противодействие на корупцията; 25. Комисия по туризъм.“ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Както обявих и преди малко, освен мотива, който споделих с Вас – съгласие на Председателския съвет, считаме, че високата натовареност на Комисията по правни въпроси би се преодоляла със създаването на една допълнителна комисия – по конституционни въпроси, в която да се обсъдят всички възможни промени в Конституцията, ако Народното събрание реши да прави такива, както и всички въпроси, свързани с отнемането на депутатски имунитет, ще предложим да бъдат в тази комисия, ако има такива искания за в бъдеще; въпроси, свързани с концепцията по принцип за развитие на правосъдната реформа. Считам, че тази комисия, както и допълнително в следващата точка трета, е редно да бъде на паритетен принцип, а Комисията по правни въпроси – на пропорционален.

Уважаеми господин Председател, колеги! Становището на вносителя го чухме, предложението е абсолютно коректно. Аз имам един-единствен въпрос: дали колегите от ГЕРБ-СДС този път ще влязат в Комисията по конституционни въпроси? Мерси.

Колеги, преминаваме към следващата точка. На Председателския съвет се разбрахме точка две да стане точка

при спазване на законовите изисквания да внесе в Народното събрание всички законопроекти, необходими за изпълнение на междинните етапни цели по Националния план за възстановяване и устойчивост, във връзка с подаване към Европейската комисия на искане за второ плащане към 31 декември 2022 г. Вносители: Томислав Дончев и група народни представители

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание „Проект! РЕШЕНИЕ за задължаване на Министерския съвет в срок от седем дни при спазване на законовите изисквания да внесе в Народното събрание всички законопроекти, необходими за изпълнение на междинните етапни цели по Националния план за възстановяване и устойчивост, във връзка с подаване към Европейската комисия на искане за второ плащане към 31 декември 2022 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: РЕШИ: 1. Задължава Министерския съвет в срок от седем дни при спазване на законовите изисквания да внесе в Народното събрание всички законопроекти, необходими за изпълнение на междинните етапни цели на Националния план за възстановяване и устойчивост, във връзка с подаване към Европейската комисия на искане за второ плащане към 31 декември 2022 г.; 2. Задължава служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства да внесе в двуседмичен срок от приемане на решението обхватен анализ на риска по Националния план за възстановяване и устойчивост при прогнозни данни към 31 декември 2022 г., осъществен по метода на самооценката.“ Господин Председател, ако ми позволите и Становище от вносител. Колеги, в последната Колеги, в последната година и половина България навлезе в множество кризи – политическа, икономическа и социална. Макроикономическата ситуация в България, за съжаление, показва, че: обедняваме с ускорени темпове; инфлационните процеси продължават; покупателната способност се срива;

За съжаление, през последната година и половина в българската икономика инвестициите в определени сфери изчезнаха, а в други драстично намаляха. Една от причините за това е липсата на Плана за възстановяване и устойчивост, както и спрените инфраструктурни проекти в страната. За пример, съгласно последните данни на НСИ инвестициите в структурата на БВП спадат в реално изражение през второто тримесечие на 2022 г. със 7,8%. За съжаление, днес се превърнахме не в в нетен ползвател на европейски средства, а в нетен донор и не получаваме средства от Европейския съюз, и то в период, в който очакваме глобална рецесия. рецесия. Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост са критично необходими. Към настоящия момент България е в невъзможност да получи второ плащане по Плана в размер на малко над 724 млн. евро от общо налични над 11 млрд. лв., тъй като не е изпълнила изискванията за провеждане на реформи в различни сектори. Това поставя под заплаха изпълнението на индикативни цели и проекти, свързани с повишаването на конкурентоспособността на икономиката и нейната трансформация, земеделието, цифровизацията, подобряването на бизнес средата, зелените инвестиции, транспортната свързаност, регионалното развитие, социалната и здравната сфера, образованието и други. Настоящата ситуация изисква целенасочени мерки, чието ефективно изпълнение е от ключово значение за бързото икономическо възстановяване на България, нарастването на брутния вътрешен продукт, увеличението на доходите на хората и подобряването на социалната среда. Планът ни предоставя уникална възможност за огромни инвестиции в кратък период от време. В същото време трябва да имаме предвид, колеги, че до средата на 2026 г. проектите по Плана трябва да са изпълнени, тъй като до края на 2026 г. трябва да получим и плащане от Европейската комисия. Предвид факта, че част от тези проекти са предвидени като публични разходи, България може да е поставена под риск от загуба на средства по Плана. Приемането на предвидените законодателни изменения за получаването на втора част също така трябва да имаме предвид, че част от всички останали реформи, които ние трябва да направим, след второто плащане има още 7 такива срещу 258 амбициозни цели, свързани с провеждане на реформи и изпълнение на инфраструктурни проекти. Тоест работата не свършва само с тези законопроекти в момента. Необходимо е спешно стартиране на всички покани за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, за да се компенсира едногодишното закъснение и опасността от загуба на средства. В тази връзка предлагаме Народното събрание да приеме решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание в седемдневен срок при спазване на законовите изисквания всички законопроекти, необходими за изпълнение на междинните етапни цели по Националния план за възстановяване и устойчивост, във връзка с подаване към Европейската комисия на искане за второ плащане към 31 декември 2022 г. Благодаря Ви.

Господин Председател, по отношение на внесения Проект за решение няма да коментирам предишното правителство, което осем месеца не подготви нужните законопроекти по този план. Факт е, че в момента дори и да приемем това нещо, няма готови голяма част от законопроектите. Това въобще не го коментирам за експертното правителство, което уж беше такова, но реално се оказа друго. По-важно е какво обаче предложи тогавашното мнозинство и какво прие. Какво изпрати в Брюксел и какви ще са последиците за България. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме категорично против целия този план в този му вариант, защото много хубаво и много лъскаво звучи това, което се изчете тук, спешна нужда от инвестиции и това ще е нещо, което ще оправи нашата държава. Фактите са съвсем различни и благодарение на предишното мнозинство, повтарям мнозинство, защото не трябва всички да се крият зад „Продължаваме Промяната“ – там беше „Демократична България“, там беше БСП и ИТН. Факт е, че Планът, който приехте тогава и съгласувахте и в момента продължавате да обяснявате колко е важен, колко е хубав и как ще ни спаси, реално довежда до там, че след три години ние трябва да закрием 40% от ТЕЦ-овете. Нелицеприятно е да лъжете по студията и в медийните си изяви, че това не е така. Планът за възстановяване и устойчивост отваряте на страница 113-а, 114-а и 115-а и прочитате какво сте предложили, какво сте съгласували впоследствие с Европейската комисия до три години закриване на 40% от ТЕЦ-овете, до 13 години закриване на 100% от ТЕЦ-овете. Много ще се радвам бившите управляващи и тези, които в момента ще подкрепяте Плана за възстановяване и устойчивост, отново всички евроатлантици тук да станете и да обясните на народа как точно ще стане това нещо и как ще се справим за три години, като закрием 40% от ТЕЦ-овете? Много е хубаво да станете тук и да обясните в същия този план – на страница 106-а, повтарям, 106-а и 108-ма – преди малко не чухте явно страниците за закриване на ТЕЦ-овете – на 113-а, 114-а и 115-а – да повторя специално за БСП. отваряйки 106-а и 108-ма от този план, ще Ви помоля да не лъжете най-нагло оттук, от трибуната, и от студията, в които отивате, и обяснявате, че няма такова нещо – и най-вече „Продължаваме Промяната“ да обяснят за либерализацията на битовите потребители, защото са предвидени две стъпки от 1 януари до края на 2023 г., втора стъпка, до 2025 г., защото трябва да изкарате българските потребители на либерализирания пазар и не е лицеприятно да лъжете най-нагло и от трибуната, и по студията за това нещо. Фактите са такива. Планът, който Вие вкарахте, одобрихте, съгласувахте и имахте непрофесионалното отношение дори да не приемете нужните закони, за да се въведе този план – такива са фактите, ще се радвам наистина да станете тук и да защитите своите тези. В крайна сметка сте управлявали, приели сте този план най-вероятно в момента другите евроатлантици ще Ви подкрепят, но ние от ВЪЗРАЖДАНЕ нямаме намерение да Ви подкрепяме в този геноцид спрямо българската икономика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ганев! Да, изключително неприятно е, когато от трибуната се казват лъжи, и затова искам да адресирам една от лъжите, които Вие казахте. Вие казахте, че дори да се приеме това решение и да бъде заставен Министерският съвет да внесе законите, че няма готови закони, това абсолютно не е вярно. Не знам дали не сте запознат, или просто се опитвате да плашите българските граждани, но 12 от 16-те закона по следващия транш са готови. Следва да бъдат внесени още три, така че ще остане само един от тези закони, който ще бъде внесен в най-бърз срок. Така че това, което казахте, е абсолютно невярно. Да, съгласен съм, че е много грозно да се лъже от тази трибуна и Ви каня да не го правите. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ганев! Ще Ви помоля, когато говорите за Плана за възстановяване и развитие, наистина да се осведомите все пак за внесените законопроекти от служебното правителство и неговата законодателна инициатива, която ме притеснява в тази насока. Да, бяха изказани тук едни мантри, че са внесени вече 12 законопроекта по Плана за възстановяване и развитие. Държа да Ви кажа, че част от тези законопроекти са леко притеснителни. Ще Ви помоля, господин Ганев, да се осведомите от сайта на парламента, че даже е внесен един алабализъм от страна на служебното правителство – Министерския съвет, и то онзиден, като част от този пакет закони, а именно два пъти са внесли един и същи законопроект. Той е наистина важният законопроект с един-единствен параграф – за здравословните и безопасни условия на труд на служителите в ДАТО. Господин Ганев, само да Ви кажа, че това е специализираният орган към същия този Министерски съвет, който ни подслушва нас гражданите. ще Ви помоля да се осведомите за това нещо. Ако ни слуша някой от Министерския съвет, да вземат да си оттеглят единия законопроект от тези два еднакви, повтарящи се. Единият със сигнатура 5, другият със сигнатура 10, защото, като влезе в съответните ресорни комисии, ще стане леко неудобно.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ганев! Аз ще Ви помоля да подкрепите това решение, Вие и Вашата група, най-малко по две причини, които всъщност са следствие и от Вашите думи, и от Вашето изказване. Първата е с тези 22 закона, знаете, че още в предишния мандат ни бяха проглушени ушите колко е важно Народното събрание да приеме 22 закона, на някои, от които не знаем даже и имената, а ги извеждаме от самия План за възстановяване и устойчивост и трябва да си ги вадим един по един. И още тогава беше казано, че предишното правителство е много напреднало с работата върху тези закони и че те са готови. Първото, което искаме да проверим, е дали тези 22 закона, за които през цялото време ставаше дума, наистина са готови? Дали предишното правителство ги е подготвило? До каква степен служебното правителство ги възприема? И да видим какво е станало? Предишното правителство изобщо свършило ли си е работата, която казва, че е било свършило още тогава. Това е едното, което искаме да разберем. И второто, след като бъдат внесени въпросните 22 закона, тогава ще видим реално в кои закони може би ще се получи увреждане на интереса на българските граждани и ще можем своевременно да реагираме. Чисто процедурно на мен ми се струва, че ако има подготвени добри законопроекти, които биха срещнали консенсуса на залата, ние можем да ги приемаме на принципа безспорното да го пускаме да върви, а вече тези критични законопроекти, за които Вие говорихте, да бъдат подложени и в парламентарната зала, и в парламентарните комисии на много широко обществено обсъждане, за да не би случайно да се увредят наистина интересите на българския народ. Искаме да знаем кои са подготвени и какво пише в тях. И за да го видим това нещо, трябва да подкрепим решението, за което Ви моля.

Винаги, когато има изказвания и отсрещната страна има обоснована реплика, дори да е против всичко това, което съм казал, е добре дошло. е добре дошло. Дори и критиката да не е градивна, важно е да има нещо обосновано. Приемам и на господин Чолаков, и на господин Петров репликите. Първата не си заслужава дори да я коментирам. Просто не си заслужава. Това е низко, много низко. Но по отношение на първата, тъй като не го коментира лицето Митев, да го кажа и ще го повторя. Тъй като и БСП не го чуха, и от място репликираха, да го повторя пак. На страница 113 от Плана за възстановяване и устойчивост, на страница 114, на страница 115 сте фиксирали точно това: закриване на ТЕЦ-овете до 40%, а на страница 106 и 108 сте фиксирали двете стъпки за либерализиране на битовите потребители. Това е важно че с Плана, който сте изпратили в Брюксел и който Ви е върнат, и Вие впоследствие обяснявате колко е хубаво за нашата икономика, и как всичко ще цъфне и ще върже, реално закривате нашите ТЕЦ-ове. Дори няма да коментирам, че почти 100 хил. човека ще останат на улицата, когато закриете ТЕЦ-овете. Това, колкото и да е цинично, е малкият проблем пред България. По големият проблем е, че ще ни обречете на енергийна криза само за да може да купите едни батерии. Да се произведат от фирма какво да крием, американска фирма, и тя се коментира и в миналия парламент коя ще е и вече се знае. За да може да прокарате чуждестранни интереси, ще закриете българската енергетиката генерално. И това е хубаво да станете да коментирате, господин Митев, или пък да коментирате двата законопроекта с по едно изречение за битовите условия на ДАТО. Господин Чолаков, няма как да подкрепим такова нещо – целият план е обречен. Когато ние говорим за предоговаряне на условията с Европейската комисия и Европейския съюз, точно ей такива решения трябва да предоговаряме, защото вчера стана ясно за финансовия колапс, в който се намираме, днес говорим за другия колапс, в който ни вкара това предишно правителство. Криза след криза в този парламент ще се решава. Не знам дали ще има правителство. Както и видяхме, че ще има парламент – започна да работи. В обществото едва ли не беше прието много добре, че имаме работещ парламент, но се оказва, че ще започнем да гласуваме изпращане на оръжия, купуване на чертежи за нови осем самолета и други подобни хубави новини, както и да задвижим отново Плана за възстановяване и устойчивост, в който ще обречем енергетиката ни. Това са фактите! И нека да коментираме по същество това, което сте приели и съгласували, защото в миналия парламент това го отричахте и го криехте. Сега обаче на дневен ред са отново тези проблеми. И да влизаме в конкретика – План за възстановяване и устойчивост, страниците можете да си ги прочетете и да видите, а не да обикаляте по студията и да лъжете най-нагло, че няма да закривате ТЕЦ-овете.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, естествено, че ще подкрепи така предложения проект оглед на това, че ние нееднократно в предходните формати на Народното събрание сме изразявали нашата ясна, принципна и категорична позиция, че час по-скоро този план в съответствие с нашите национални интереси и интересите на цялото общество трябваше да стартира. Нееднократно доскоро казвахме, че България е единствената страна – членка на Европейския съюз, в която, господин Дончев знае много добре, нямаше абсолютно никакви разплащания и активиране на Плана за възстановяване и устойчивост. Така че това, което предлагате, е много резонно, но трябва да кажем, че е много, много, много закъсняло. Всички ние сме закъснели с това предложение, с тези действия. Министерският съвет, управляващото мнозинство преди това да извърши тези необходими действия, така щото и нашата страна да получава от тези средства. Гърция вече почти е изразходвала тези средства. Предходната година, 29 октомври, по памет, ако не се лъжа, Румъния е получила към 30 млрд. евро от тези средства, а най бедната страна с много сериозни проблеми, със стандарта на живот, който няма да коментирам, особено на социалноуязвимите групи, не се е възползвала от това си право с оглед на това, че не си е направила, не си е подготвила, с извинение, домашното. Трябва да подготвим и да бъдем активни всички. Убеден съм, че в това отношение ще имаме консенсус всички да подготвим тези така поети ангажименти, защото нееднократно се обръщахме и искахме информации чрез декларации, чрез искания в предходния формат на Народното събрание. И чрез декларации, подчертавам, тук се обръщахме към управляващото мнозинство и конкретно към ресорния вицепремиер, който отговаряше за еврофондовете. Даже да припомня, че имаше и изслушване тук в пленарната зала за Плана за възстановяване и устойчивост и вицепремиерът – тогава господин Асен Василев, представи, но ние не получихме цялата информация и в това отношение се обърнахме към председателя тогава на Народното събрание. Беше поет ангажимент, че ще ни се представи информацията точно какво включва, по какъв начин Планът за възстановяване и устойчивост…

С оглед на това, което е поето като ангажимент, ние също сме силно притеснени и силно загрижени точно какво трябва да изпълнява страната ни, но в контекста на националните ни интереси трябва да изпълним критериите, с които да активираме програмата и второто плащане към края на тази година. Както колежката посочи правилно, тук до 2026 г. трябва да бъдат извършени плащанията, но трябва да бъдат покривани и достигани съответните индикативни критерии за всяка една година, така че ресурсът е пред нас. Ние и като изпълнителна власт, която трябва да бъде субординирана на парламента и да докладва тук точно какво е направено, и като Народно събрание трябва да направим необходимото с оглед на интересите на хората. Това е е много, много, много необходимо. Част от това, което господин Ганев каза с неговите аргументи, няма да ги коментирам, но само един-единствен въпрос. Аз като бивш министър на околната среда и водите и като лекар, като еколог, много е важно да се грижим и да спазваме всички норми на компонентите на околната среда по отношение на здравето и живота на хората. По отношение на ТЕЦ-овете – те, ако работят, трябва да работят при пълно покриване на критериите за безопасност и спазване на съответните норми, но те са необходими в случая, защото страната ни е една от страните страните – членки в Европейския съюз, която е с най-много експортна компонента по отношение на ел. енергията. В случая трябваше да се види каква е алтернативата, ако така, както е поет ангажиментът, те да бъдат закрити към 2038 г., каква е алтернативата за нашата енергетика. Аз не съм енергетик, има специалисти енергетици. Това трябваше да бъде много ясно анализирано, разчетено и ние трябваше да имаме стратегически подход това да бъде компенсирано, а не да се спрем на някакви батерии. От това, което чухме от изслушването на вицепремиера Асен Василев, разбрахме за батериите. Оттам нататък ние почти не добихме никаква информация тук, народното представителство, да не говорим за цялата ни общественост. Така че въпросът с Плана за възстановяване и устойчивост е много сериозен. Но аз ще направя леко отклонение тук, да кажа, че също така на дневен ред е работата ни по отношение на оперативните програми, уважаеми дами и господа народни представители, изпълнението и приключването на предходния програмен период е много закъсняло. Там трябваше да има акцент и от страна на предходното управляващо мнозинство. Обръщам се и към настоящия служебен Министерски Министерски съвет и кабинет, наистина да положим всички усилия да бъдем конструктивни. Предлагам тук всички, без оглед от коя парламентарна група сме, седемте парламентарни групи, така щото да подпомогнем този процес. Освен това за мен е много притеснително, че за новия програмен период 2021 – 2027 г. сме изключително много закъснели, и ще кажа защо. Ние сме във втората година от програмния период. и стартирали оперативни програми, тоест един огромен финансов ресурс стои отстрани. Стандарта го виждаме какъв е в страната ни. Посягаме непрекъснато към дългове – дълговата верига няма да коментирам по какъв начин се развива, а тези пари, които трябва да дойдат в да дойдат в България, да бъдат инвестирани, да се подобри инфраструктурата, в социалния вектор с всичките му компоненти да създадем по-добър инвестиционен климат в страната ни, не го правим, така че в това отношение нашата позиция на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ е ясна и категорична. Ще си позволя да кажа, че имаме експертизата. Ще припомня 2007 г., когато бяхме в началото и за първи път представяхме оперативните програми. аз и министър Мутафчиев в Брюксел подписахме одобрените оперативни програми. Май месец вече имаше обявени, събрани, оценени за първо набиране на проекти по съответните оперативни програми. Тоест, ако сме в същата хипотеза, то вече трябваше да има стартирали проекти и с тяхната реализация. Така че се обръщам към Министерския съвет и в това отношение впоследствие да изискаме, господин Дончев, информация и за оперативните програми за предходния период, и за подготовката на следващия програмен период. А днес ние ще подкрепим този проект, макар и закъснял, но той е необходим, и да прецизираме нашия национален интерес такъв, какъвто трябва да бъде. Благодаря. (Ръкопляскания от

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Очевидно тази седмица е посветена на това да обвиняваме „Продължаваме Промяната“ за всички проблеми в тази държава. Само че в тези обвинения много често губим логиката на това, което се случва. Това забавяне се дължи и на проведените абсолютно излишни избори през настоящата година, които бяха предизвикани от Вас,

Имахте болшинство в предното Народно събрание, да си бяхте направили правителство и да бяхте работили по тези теми, които в момента казвате, че са забавени. Това е първо. Второ, когато говорим за енергетиката – рамките на тази енергетика бяха заложени от едно решение, подписано от господин Борисов. Нали така, господин Дончев? Нека да кажем дали е лъжа, или не е лъжа. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Трето, този План за възстановяване и устойчивост има за основна цел да модернизира България и ако някой си представя енергетиката само като пушещи комини, тогава не знае какво представлява съвременната енергетика и как България трябва да премине към съвременна енергетика, така че заедно с пушещите комини ние трябва да си представяме и други технологии, за които, господин Ганев, не сте специалист и не съм сигурен, че сте готов да се изказвате експертно. Затова аз ще подкрепя господин Чакъров в неговия призив днес да гласуваме предложение да се внесат максимално бързо законите, анализът на оперативните програми, за да може заедно да започнем да работим по напредъка по всички тези теми. А вече ако господата от ВЪЗРАЖДАНЕ искат да блокират процеса на Плана за възстановяване и устойчивост, нека да го кажат ясно.

Какво става оттогава досега? Появиха се два лобистки проекта в сферата на енергетиката, които не са необходими на никого, още по-малко на енергетиката. Всъщност може би са необходими на тези, които ще вземат комисионите от тях. Това е причината да се забави Планът – 1 млрд. евро за батерии, 200 – 300 млн. евро за геотермална енергия, неща, които бяха вкарани в Плана единствено от лобистки интереси, свързани според мен с комисиони. Каква беше разменната монета, за да бъдат вкарани тези глупости в Плана, е още по-добрият въпрос и още по-големият проблем, защото всъщност, за да им позволят да има 1 млрд. евро за батерии и стотици милиони евро за геотермална енергия, Европейската комисия принуди господата бивши управляващи да заложат в Плана дата за либерализация на битовия пазар и дата и проценти за затваряне на въглищните централи. Ето това е. Тоест, за да купят батерии и геотермални енергии, да изхарчат милиарди и да вземат комисиони, те обрекоха българската енергетиката и българските домакинства. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Денков, искам да кажа, че нашата позиция е била винаги принципна – така, както искахме изслушване, то се проведе всъщност еднократно. Впоследствие, след като не получихме удовлетворителна информация не само ние, а всички народни представители, ние се обърнахме и искахме изслушване на министър-председателя по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост, от който е видно днес от дискусията в дебатите, че той е важен за всички ни с много сериозни измерения. Благодаря Ви за това, че споделяме еднакъв подход по отношение на оперативните програми, където също е важно те да бъдат реализирани в името на по-добро качество и стандарт на живот за всички в нашата страна. Нашият подход е бил принципен. Вие може да проверите и колегите знаят, че докато беше вицепремиер господин Дончев, ние искахме изслушване към

не успя да се осъществи. Така че ние ще бъдем последователни. По отношение на енергетиката казах, че не съм компетентен. Има компетентни, които трябва да намерят най-доброто решение – алтернатива, след като се подхожда да се поемат такива сериозни ангажименти. Не Не искам да се впускам тук във фактология, която не е много добра за нашата страна с оглед на поети ангажименти. Веднъж поетите ангажименти, впоследствие трябва да се изпълняват. Всичко това коства на всички ни много, много средства и да не казвам в каква посока се развива. Ще си позволя само да кажа по отношение на геотермалната енергия – това, което посочи господин Добрев, тъй като познавам тъй като познавам материята в това отношение и информацията, която е налична. В страната ни, за съжаление, няма такъв ресурс, че да се инвестират 200 – 300 милиона и накрая да има ефективност от това нещо – производството на ел. енергия от геотермални води. За съжаление, нямаме такива дадености – беше хубаво да ги имаме. Готов съм да спорим и тук, даже където трябва, когато трябва и пред медии, и тук, от трибуната на Народното събрание. Знам за какво иде реч, за да се изказвам по този начин. начин. Още веднъж призивът ми е да се обединим, да ускорим работата, така че и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, и оперативните програми да бъдат реализирани. В страната имаме остра нужда от тях. Благодаря.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

както и на строителите на модерна България, които също празнуват днес. За съжаление, последната година и половина те повече стоят, отколкото строят. В интерес на истината видяхме предната седмица как времето спря в продължение на три дни в Народното събрание, в тази зала специално беше все сряда. Всички ние изпитахме това, което българските граждани изпитват вече година и половина – и за тях времето е спряло, и за икономиката времето е спряло. Защо? Виждаме какво се случва с инвестициите, виждаме какво се случва с икономическия растеж. За сметка на това обаче часовникът тиктака два пъти по-бързо за инфлацията и взимането на дългове. Два пъти по-бързо тиктака часовникът! Инфлацията в България е два пъти по висока от средната в Европа. Два пъти по-висока! „Евростат“ през месец май или юни публикува, че България е на второ място по най-висока инфлация на хранителните продукти. И към ден днешен, сравнено с миналата година по същото време, се вижда, че малката потребителска кошница е с 40% по-скъпа. Както колегата Делян Добрев винаги казва: започнем ли да си говорим за кошници, значи кризата е станала доста сериозна. Оттук нататък обаче има неща, по които трябва да си говорим в детайли. Вчера министърът на финансите госпожа Велкова с прости думи каза: „Пари за инвестиции няма.“ Защо няма пари за инвестиции? Защото парите за инвестиции идват от европрограмите, от Плана за възстановяване и устойчивост. Последната година и половина нито програмите бяха отворени, очаквахме в бюджет 2021-а да влязат първите средства по Плана за възстановяване – уви не влязоха. Оттам нататък само ще Ви кажа една проста статистика. От 1985 г. до ден днешен са управлявали 22 правителства. Нетният дълг е 37 милиарда. Само за следващите три години, защото се променихме, нали – промяната мина – ще се наложи да вземем още 50 милиарда дълг. 37 милиарда нетен дълг от 1985 г. до 2022 г. – изведнъж за три години ще катастрофираме, и то мощно. Като катастрофираме, после отиваме при застрахователя и той ни казва, че щетата е толкова тежка, че три години подред ще вземаме дълг, който е два пъти по-голям от съществуващия дълг. Ние предлагаме друг подход и тук трябва да бъдем всички смирени и обединени. Като влезете на страницата на ИСУН, там има един часовник, който не може да бъде спрян. Дори и Народното събрание не може да го спре. Този часовник и до ден днешен си тиктака. Там пише, че остават 66 дни, за да изпълним още 62 оставащи етапни цели. Какво означава това? Ние имаме приблизително около 27 работни дни на Народното събрание. На ден трябва да изпълняваме по две работни етапни цели, за да може да получим парите от Европа. Така че – смирение, консолидация и мисъл за това от какво имат нужда хората. Пак повтарям – за тях часовникът спря доста отдавна. Те имат нужда от финансова инжекция. Как и за какво са тези пари, които ще получим от Европа, близо милиард и половина? За неща, насочени отново към хората – тези, които ни изпратиха тук. Изпратиха ни тук да действаме така, както биха правили те, ако са на наше място. Какво биха направили те?

Защото по тази програма вече над 40 хиляди домакинства плащат наполовина по-ниски сметки за ток, парно и каквото и да е друго отопление, защото в момента има опашка от желаещи тази програма да продължи. Ако Вие не сте го разбрали и затова сте я спрели, значи е голям проблем. Промяната можеше да управлява не четири, а осем години единствено трябваше Планът за възстановяване, който беше изготвен от господин Дончев и беше на 99% готов, да бъде внесен в Комисията, а не да се използва за лобистки проекти и програми. Още тогава – не виждам господин Петков – беше служебен министър на икономиката, когато с него си говорихме, че парите за геотермия, които се залагат, стигат в тези общини, в които ще се инвестират тези 300 милиона. На всяка къща да им дадем по 15 хил. лв. да бъде санирана, а не да се правят тези

Питайте Минно-геоложкия университет, които ще Ви кажат, че това е кутията на Пандора. Оттам не се знае какво ще излезе. Сигурен съм, че и колегите от „Демократична България“ не подкрепят такъв подход, защото това ще навреди много на екологията в тези региони. Още повече, премахнахте санирането на еднофамилните къщи. Насочихте парите за батерии. Единственото, което оставихте, слава богу, е Проектът за панели на покрива на тези еднофамилни къщи. Това е все едно да отидеш да си вземеш булка, която да си има було, обаче да няма рокля. Ще им сложим панели на хората на къщите, обаче няма да им ги санираме. Ето така ги докарахме нещата. Още повече, така сте усложнили процедурата по Ваше време, с един милион документи, че съм сигурен, че в най-малкото населено място една възрастна дама много трудно ще може да стигне до тези средства. Поел съм личен ангажимент към тези възрастни дами и господа да следя, за да може да бъде намалена административната тежест – тази, която Вие създадохте, защото всеки панел на къща на покрива на тези хора ще ги накара да плащат нула лева за ток или нула лева за топла вода в зависимост от това какво те си избират. Не на последно място – уличното осветление. При готови, избрани x на брой общини – мисля, че 80 общини са готови да бъдат включени в договорите за уличното осветление, Вие година и половина не успяхте да подпишете договорите. Година и половина избрани общини, осигурени средства – договорите вече година и половина не се подписват. Какво означава това? Повече проблеми по улиците криминални контингенти и какво ли още не, повече катастрофи по улиците и не на последно място сигурността на хората в тъмните часове на денонощието – да се чудят да си свалят ли герданчето, да не се притесняват някой по Ваше време да не им го открадне, защото дотам стигна положението. Не на последно място – образованието. Ще Ви дам пример от Бургаския регион. Стигна се дотам, че на последната сесия на Общинския съвет – Бургас, се гласува да се върнем между XV и XVIII век, когато имаше килийни училища. Защо? Защото се наложи Община Бургас да наеме къща – разбирате ли, да наеме къща, където децата да учат в един от най-динамично развиващите се квартали в Бургас – квартал „Сарафово“. Вместо това година и половина чакаше финансиране от страна на държавата. Да кажем, че държавата е катастрофирала, но да чака финансиране по Плана за възстановяване, за да може да бъде изграден нов корпус на това училище с нови шест стаи, вместо да се наема къща. Нали разбирате? Не е справедливо спрямо децата, не е справедливо спрямо учителите. Ние предлагаме друг подход. Работа – ежедневно, ежечасно, смирение, консолидация и възможността да си изпълним тези 62 етапни цели в срок до 31 декември, ако се налага и до 31 декември до 12,00 ч. вечерта да стоим тук, но да си изпълним задължението към хората и оттук нататък

Господин Станков, ако всичките Ви примери са като примера от образованието, по-добре си ги спестете. Защото за миналата година имахте програма, която Вие сте приели през 2020 г., за 200 млн. лв., с които да бъдат изградени нови корпуси. До миналата година, след три години, от програмата бяха изхарчени по-малко от 100 млн. лв. Така че проблемът не е в Плана за възстановяване и устойчивост.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Опитах се да запиша и да отговоря на всичките Ви лъжи, обаче просто не можах толкова бързо да записвам. То беше лъжа след лъжа, след лъжа, затова ще атакувам просто няколко от тях, които са доказано лъжи, и всеки български гражданин може да ги провери. Първо, явно новината и и опорната Ви точка за инфлацията в България – как е два пъти по-голяма от средната в Европейския съюз, вече не е новина. Ако видите инфлацията за септември месец, ще видите, че нарастването на инфлацията в България, в сравнение с еврозоната, е два пъти по-ниска. (Силен шум Така че, господин Станков, актуализирайте си данните, запознайте се, преди да говорите лъжи от тази трибуна. После, Вие казахте: „Промяната можеше да управлява още осем години, единствено трябваше…“ – знаете ли какво трябваше, господин Станков? Единствено трябваше Вие да не сваляте правителството, без да имате никакъв план, ама никакъв план, господин Станков, как да управлявате тази държава. Не само че не можете, ами и нямате план. Пари за инвестиции има, господин Станков, даже са неизхарчени – осем милиона и половина, от които само два милиона и половина. Ако имаше редовно правителство, може би щяха тези щяха тези проекти да се случат, да има инвестиции в българската икономика и да вървим напред, господин Станков, а не да вървим към хаоса, който Вие заявихте така смело, че можете да управлявате, а само може да създавате. И така, ние не трябва да теглим, господин Станков, още дълг, защото прогнозата на Министерството на финансите не е вярна. Това е най-лошата прогноза, правена някога – взета от всички 10 прогнози, които каза вчера служебният министър на финансите. Те са взели най-ниския възможен резултат, най-страшната прогноза, която Вие сложихте в устата им да кажат от тази трибуна. И, господин Станков, когато каните към смирение, моля Ви, не го правете със страх и лъжи. Благодаря.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

Да, чакам да вземете отношение по санирането, да обясните на хората колко е лошо санирането за тях. Чакам да им го обясните – колко е лошо, че сметките им ще паднат наполовина, колко е лошо, че ще имат по-голям комфорт на живот, и колко е лошо, че сградата, в която живеят, ще има удължен живот. Сега, отзад напред, господин Митев. Една стара арабска поговорка – не е лошо, преди да излезете да говорите, да помислите дали не е по-добре да замълчите, защото всичко, което казахте, беше, първо, безсмислено, второ, огромна лъжа. Септември месец – не съм я гледал колко е инфлацията, но със сигурност е по-ниска, отколкото щеше да бъде, ако Промяната управляваше. Със сигурност щеше да е в пъти по-висока, ако Вие управлявахте, защото ни докарахте до 20% инфлация. До 20%! При хранителните продукти, при част от тях, 100% инфлация. Махнахме ДДС-то на хляба, месец и половина по-късно цената на хляба беше на същите нива. Предложихме и задържахме инфлацията благодарение на решението на Коалиция ГЕРБ-СДС за ниската цена на електроенергията и компенсацията, всичко над 250 лв. И е обидно, че Вие си приписахте това по време на цялата политическа кампания. Тогава не си позволих да Ви апострофирам, но това беше предложение на Политическа партия ГЕРБ в коалиция със СДС. В момента даже ще го надградим с предложението, което колегата Добрев и група народни представители внасят. Цената не да е всичко над 250 лв. – до средната цена на борсата да се поема, а за енергоемкия бизнес всичко над 200 лв. да се поема. Така че Вие за инфлация и за помощ на бизнеса, за благосъстояние на хората няма защо въобще да ми говорите. Господин Денков, ние не година преди Вашето управление, две години преди това направихме специална програма и стратегия. Средствата се насочиха към общините, които, голяма част от тях в момента търгуват, скоро ще започнат и да изпълняват. Аз имах надеждата и молбата към Вас в Бургас да ударите един подпис и да имаме филиал на Минно-геоложкия университет. Бях при Вас в кабинета чистосърдечно – не политически, като бургазлия, и Ви помолих за един подпис, нищо повече. Това отнема една четвърт от секундата, ако сме бързи – една четвърт от секундата за Бургас и много четвърти от секундата за други градове да Ви остане време. За съжаление, това, което заварих по време на служебното правителство, защото ходих на среща и там, е, че имаше Имаше „не“ на докладната! Защо имаше „не“, не знам? Надявам се, да не е било лично отношение към мен, нито към бургазлии, които ще се радват на нов филиал на Минно-геоложкия университет, които са 80 млади студенти, 80 човека, които ще учат в Бургас и ще останат в региона, и то само в първи курс. Така че, моля Ви да работим заедно и за Бургас, без значение дали сте от Бургас, или от региона. Имахме възможност по време на кампанията да се видим в Созопол – един страхотен град, до който стигнахте по четирилентов път. Ако искаме да помагаме на региона, трябва четирилентови пътища до Царево, до Средец, до Айтос и до Малко Търново. Така че разчитам на Вашата помощ и подкрепа не само в образованието, но и в тази посока. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Само по себе си внесеното предложение е резонно по отношение на това, че има някакъв план. За да бъде той реализиран, да се върви по него, трябва да бъдат изпълнени определени условия условия, които през цялото управление на предходното редовно правителство не се случиха. Това дотук е вярно. Аз ще се опитам да аргументирам защо ние от групата на ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепим така внесеното предложение, въпреки че то има логически смисъл. Бихме подкрепили това, ако самият План за възстановяване и устойчивост беше в полза на България, на българската държава, на българските граждани, на българския бизнес. Ние имаме категоричната позиция още от времето, когато всъщност последното правителство на ГЕРБ написа този план. Той е разработка на правителството на ГЕРБ, с леки, няколко пъти корекции на служебните правителства на президента, през някои допълнения, които четворната коалиция, управлявала на финала, направи, които няма да коментирам по същество в момента колко бяха адекватни и колко не. Но се случи нещо в този план, което ГЕРБ заложиха като политика и посока, и четворната коалиция на „Продължаваме Промяната“, БСП и останалите в нея затвърдиха с конкретни години като реализация. Това е политиката по намаляване на въглеродния отпечатък с 40%. Има нещо много важно, което трябва да се спомене, нещо, което остава встрани от коментарите, че тези 40% не са спрямо производството, което имат въглищните мощности а спрямо производството, което в България се е реализирало през 2019 г. 2019 г. – за тези, които не са запознати, е годината, която е най-слаба откъм производство на електроенергия от въглища, тоест обобщавам, че ние сме заложили в този план – ние, говоря като българите, които имаме отношение към това, а в частност управляващата четворна коалиция доскоро, България да намали с 40% възможността на въглищните ТЕЦ-ове да работят спрямо 2019 г., когато е най-слабата откъм производство на електроенергия за последните 30 години в България. За да приключим по този начин въглищните си мощности, ГЕРБ бяха заложили политики и не бяха заложили конкретни години. Това, което „Продължаваме Промяната“ и БСП направиха, беше да сложат срок за тези 40% до 2026 г. и съответно приключване изцяло, както се нарича на места, освобождаване от въглищни мощности до 2038 г. В тази връзка трябва да обясня какво означава освобождаването от въглищни мощности за България. Парите, които ние очакваме да получим от Плана за възстановяване и устойчивост, който, между другото, една скоба ще отворя, е отговор на Европейския съюз на кризата, предизвикана от ковид. Кризата, предизвикана от ковид, как точно се отнася с политиките по климата – това нещо само една Европейска комисия и един Европейски съюз може да го обясни по някакъв невъзможен и безумен начин! Но на въпроса: какво означава освобождаването от въглищни мощности, защото Планът на България посвещава 59% от общия размер на отпуснатите средства точно за това. 59% от Плана се занимават с климата, тоест, разбирайте, с приключването на въглищните мощности, с ощетяването на България от тези средства. Ако ние получим 6,3 милиарда по целия План, ако изобщо ги получим, предвид хаоса на редица правителства, които, първо, не можеха да го напишат, а после не могат да го защитят и до ден днешен не съм сигурна, че знаят какво правят, трябва да дам една друга цифра. Първото полугодие на тази година само „ТЕЦ 2“ – държавният въглищен ТЕЦ, първо три пъти увеличава производството си откъм предходната година, но това три пъти увеличение дава девет пъти увеличаване на приходите. Тези приходи се равняват на 338,6 млн. лв. Сега може всеки един български гражданин да си направи много проста сметка. Има два варианта. Оставяме едни работещи енергийни дружества, които са държавни, които в момента генерират печалбите, които влизат във Фонда, от който обезпечаваме бизнеса за високите цени на електроенергията, но ние ще ги затворим, за да вземем набързо едни пари, които всъщност ние бихме спечелили за няколко години, същите и отгоре. Слагаме на кантара две неща – това, което можем ние сами, суверенно България да произведе, да спечели и да обезпечи собственото си население, и това, което с хиляди аргументи, които дори всъщност не са аргументи, а препоръки, които изглеждат като натиск от страна на Европейския съюз, ние трябва да приключим едно производство и да станем от износител вносител на електроенергия. В тази връзка ще припомня нещо, което се случваше само допреди един месец, по време на предизборната кампания. Тъй като аз съм от един от въглищните региони в България, и там, където бях аз, всички ние, всички седем политически организации, които в момента се намираме в Народното събрание, отидохме в енергийните общини и казахме следното, ние всички в Народното събрание ще се борим за запазване на пълния капацитет на минно-енергийния комплекс „Марица изток“

обещахте, че ще се борите за това. Сега с гласуването на тази точка, която, пак казвам, по смисъла, ако Планът беше нещо добро, щеше да е изключително смислена и аз разбирам колегите – това, което правят, но предвид това, което Планът прави с енергийната независимост на България и с всички работни места, които са в Старозагорския регион в ТЕЦ-овете, а и не само – в още четири въглищни тук ще бъде много ключово кой как ще гласува. Защото гласуването на тази точка, на това предложение приближава още една крачка към изпълняването на този план и към въвличането на България в унищожаването на енергийната си независимост. В тази връзка призовавам всички избиратели, които слушаха месец обещания от всички тези седем политически организации, включително от мен като представител на ВЪЗРАЖДАНЕ, как ние ще се борим за запазване на пълния капацитет на въглищните мощности в България. Аз сега го декларирам, декларирам го от свое име и от името на моята парламентарна група, с гласуването на всички тези политици тук – всеки един като личност и всеки един като участник от група и самите групи като политики, ще покаже кой колко истинно говори по време на избори и кой колко е способен да отстоява дори трудни наглед политики, които в крайна сметка дългосрочно са положителни за България, защото сега ние ще вземем едни милиарди и в зависимост от това кое правителство е на власт, те ще изтекат там, където всички ние наблюдаваме 32 години къде изтичат – по джобове, по фирми, по най-различни места, които са всичко друго, но не и в интерес на българските граждани. От другата страна, имаме едно работещо предприятие, което генерира печалби – те са видими, публични, и те за няколко години биха могли да надвишат сумата, която ние бихме взели по този план. В тази връзка ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепим това предложение. Благодаря.

Госпожо Михайлова, всичко беше точно така. Забравихте да кажете, че благодарение на огромния ръст на производство на електроенергия от тези въглищни централи и на огромния ръст на производство на въглища, с които се захранват тези въглищни централи, се дължи ръстът на индустриалното производство през тази година, с което се хвалеха и през втората половина на миналата година. И още нещо забравихте да кажете, което е много важно и трябва всички да го подчертаваме тук, от тази трибуна, че всъщност те обрекоха българските въглищни централи и рудници, за да си включат лобисткия проект за батериите, от който да вземат комисиони, защото друго обяснение за включване на батерии в Плана няма. Шест хиляди мегаватчаса батерии! Ще оставя колегата да Ви разкаже какво представляват шест хиляди мегаватчаса батерии, но трябва да се чува защо се обрича българската енергетика. Каква е причината? Трябва да се знае защо се вземат решения в противоречие с българския национален интерес. Вземат се, за да може някой да вземе комисиони от батерии и от геотермални енергии, от които никой няма нужда в българската енергетика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо Михайлова, аз като колегата Добрев също се съгласявам с всичко, което казахте.

и бившият премиер Кирил Петков, е за закриване, както Вие точно казахте, над 50% от въглищните мощности през 2025 г. Направете разликата между 2025-а и 2050 г. Много е вероятно в този четвърт век между тези две години ние да имаме по-зрели, ефективни и усъвършенствани технологии. Това, което трябва да се направи дотогава, е да се инвестират междинни технологии – било за смесени горивни цикли, било за улавяне и съхранение на въглероден двуокис, защото през 2025 г. колкото и мощности да инсталираме от възобновяеми енергийни източници, ние няма да можем да вържем енергийната система – ще имаме срив на енергийната система, няма да можем да я балансираме без „Марица изток“ и причината за това е една-единствена, че правителството, водено от „Продължаваме Промяната“, предаде, продаде българския национален интерес, българската енергийна система. Продаде, спазари „Марица изток“ срещу лобисткия проект за батериите. От друга страна, аз съм убеден, че Европейската комисия също осъзнава, че този проект е ужасяващо нерентабилен, че този проект е необосновано, нелогично голям. Това са, както каза колегата Делян Добрев, 100 км влакова композиция. Ние ще променим цената на никела на световния пазар, ако се реализира този проект. Няма друга енергийна система, която да балансира на системно ниво с батерии, но явно ние сме иноватори. Това е истинската причина за затриването на половината или над половината от комплекса на „Марица изток“.

да повторите това, което аз казах на три пъти – в самия План да цитирате на кои страници е посочено националното предателство на предишното правителство и в частност на господин Василев, на господин Петков, защото именно те, като най-важните хора в предишното правителство, ясно и точно са съгласували с началниците си в Европейската комисия да унищожат българската енергетика. Моля Ви, изрично посочете страниците, за да няма спекулации, че това е политическо говорене. Не, не е политическо говорене! Тогава „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и БСП са се съгласили да унищожат българската енергетика, да съсипят ТЕЦ-овете ни. Благодаря.

пак повтарям много ясно – тази точка, която дискутираме в момента, ни приближава една крачка по-близо към реализацията на всички тези неща, които до момента дискутирахме и коментирахме, една част от които е унищожаването на българския енергиен суверенитет. В този смисъл ние няма да подкрепим тази точка и аз отново се обръщам към всички наши избиратели, на които довчера всички ние говорихме, че всички ние ще се грижим за тази енергийна независимост и ще запазваме въглищните мощности – да наблюдават позициите на парламентарните групи. Благодаря. (Шум и реплики.)

Господин Ганев, за съжаление, за втори път се налага да вземам лично обяснение – третия път направо през съда. (Смях, шум Очевидно четенето с разбиране не Ви е силна страна, защото, ако бяхте прочели Плана за възстановяване и устойчивост, щяхте да видите, че затваряне на мощности няма. Няма нито един мегават мощност в Маришкия басейн, който трябва да бъде изваден или затворен. Нито един! Сто процента от нашите мощности остават! Другото нещо, което трябва да се каже, е, че това е значително по-добре от предишната версия на Плана, която и Вие, колеги, бяхте подготвили, където имаше затваряне на мощности и замяната им с газова централа,

Когато от трибуната на Народното събрание се изказват лъжи, било то и от бивши министри, моля да им правите забележка и да им взимате думата. „Реформа 10 – декарбонизацията на енергийния сектор, ще е с акцент върху намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, днес отново Планът за възстановяване и устойчивост се превръща в една удобна политическа дъвка,

както за азотните окиси, така и за въглеродните окиси ще бъдат изключително рестриктивни за българските въглищни мощности. Планът е единственият документ до момента, официално договорен с Европейската комисия, който поставя датата 2038 г. като дата дата за затваряне на тези мощности. Ако ние трябва да се върнем назад, трябва да разгледаме защо тези норми са приети и тогава не сме поискали дерогация. Няколко години по-късно ние виждаме, че се появи План за възстановяване и устойчивост именно с парогазови централи, които не са и от нас. Госпожо Петкова, може да ни обясните защо не бяха поискани дерогации за азотни окиси, които трябва да са под 200 мг след 2025 г. Това е притеснителното за българските въглищни централи. Тези емисии не могат да бъдат постигнати със сегашните технологии. Както редовният кабинет поиска дерогации и бяха получени, така трябваше да бъдат поискани тогава и да бъдат отстоявани, за да не се налага в момента да си говорим за парогазови централи, заложени в Плана за възстановяване и развитие, който ние заварихме – 1400 мегавата с тенденция да станат 1600, което е точно половината от инсталираната мощност в мариците. Една парогазова мощност се изгражда за 3 – 4 години. Преди това едни котли ще бъдат разкостени за шест месеца. Аз съм сигурен, ако този план тогава беше приет,

Преходно гориво, което ни осигурява възможност да преминем след 2030 г. към възобновяема енергия. За жалост, тези планове в момента се оказват погрешни и редица държави сменят в движение цялата си енергийна стратегия. На нас това не ни се налага именно заради Плана за възстановяване и устойчивост, в който изрично е записана датата 2038 г., а 40%, както отбеляза господин Василев, са за декарбонизация. 2019 г. наистина не беше най-силната за въглищното производство и именно тези 40% намаляване на въглеродните емисии от една ниска норма тогава трябва да бъдат постигнати. Ако Ако всеки от Вас погледне също и фактурата си за ток, там има една доста интересна графика, която показва, че през 2021 г. битовите потребители са потребили 55% енергия, която там е записана както и в ценовото решение – „кондензационни ТЕЦ-ове, използващи въглища“. Не мисля, че някой трезвомислещ може да си позволи 55% от този микс просто да изчезнат, защото някакво ПВУ или който и да е документ го отстоява. Годината е 2038 г., 40% е намаляването на въглеродните емисии. Те могат да бъдат лесно постигнати. Има редица решения вече, някои от тях бяха споменати и днес. Но парогазови централи определено беше нещо, което трябваше да изчезне от този План за възстановяване и устойчивост и този план не трябва да се превръща за пореден път в една политическа дъвка, която се заиграва със страховете на един цял регион. Аз също като госпожа Михайлова съм избран от този регион и основната ми цел е да отстояваме именно тази независимост. Това беше основната теза, която отстоявахме на първите избори, на които се явихме, независимост за този регион, и това е ясно комуникирано с хората там.

лъжи, такива неверни твърдения. За времето, в което бяхте в управлението в рамките на тези осем месеца, трябваше да се запознаете с някои основни постановки и документи, които са налични и в Министерския съвет, и в Министерството на енергетиката. липсва.“) Пътната карта, господин Василев, Ви е най-малкият проблем на Вас. (Оживление.) На първо място, уважаеми господин Рибарски, трябваше да се запознаете с позициите на правителството, на нашето правителство по отношение на въглищните централи и ако се бяхте запознали, щяхте да видите, че позициите, които ние сме защитавали, отстоявали и сме готвили и приемали в Министерския съвет, са били винаги в защита на нашите въглищни централи. Винаги сме твърдели, че преходът, който трябва да бъде извършен, трябва да бъде плавен, трябва да бъде справедлив и да не застрашава по никакъв начин енергийната сигурност на съответната държава членка. Това е нашата позиция, която ние сме отстоявали. На всичкото отгоре, уважаеми господин Рибарски, ние безсрочна дерогация за ТЕЦ „Марица изток 2“, за работа на централата – вижте го, това са официални документи. Даже в момента се води дело от разни зелени организации, които оспорват тази безсрочна дерогация за работа на ТЕЦ „Марица изток 2“. В ход беше и безсрочната дерогация на двете американски централи. Освен това, господин Рибарски, България заедно с Полша бяхме единствените държави – членки на Европейския съюз, които оспорихме пред съда всички тези ограничения, които Европейската комисия наложи. Така че четете внимателно тези документи. В тях е казано всичко и не е нужно да лъжете българските граждани от тази висока трибуна. Що се отнася до парогазовата централа в Проекта на плана за възстановяване и устойчивост, който ние разработихме и 99% беше готов, Промяната“), няма парогазова централа. Тази парогазова централа се включи в рамките на служебното правителство, в което министър на финансите беше уважаемият господин Асен Василев, а министър на икономиката беше уважаемият господин Кирил Петков. Така че спрете да лъжете!

Вас: смятате ли за двуличие това, че излиза някой на трибуната и казва: „Не лъжете!“, а изрича лъжи, както многократно видяхме днес, както беше примерът с твърдението на господин Станков за инфлацията, която той не бил проверил. Отговорът на господин Станков беше: „Ми не съм прочел.“ Ако някой друг не е прочел – какво не е прочел? Смятате ли, че е нормално някой, който е създал План за възстановяване и устойчивост, който да затваря да излезе на тази трибуна и да обвинява хората, които успяха да спасят тези централи, да създадат алтернатива в Плана за възстановяване и устойчивост, да ни обвинява от тази трибуна? Какво смятате – не смятате ли, че това е лъжа? е лъжа? Моля да отговорите на този въпрос: какво смятате за двуличното поведение и за лъжите от трибуната, изречени днес? Благодаря.

ще се присъединя към Вашата загриженост към комплекса „Марица изток“. Логично е, би трябвало всички да сме загрижени и вярвам във Вашата искреност, както и тази на госпожа Михайлова. Няма да говоря за двуличието, за което говореше господин Искрен Митев, и какво беше другото – лицемерие, двуличие, лъжи! Обаче, господин Рибарски, искам искам да структурирате Вашето изказване, датите и вземането на решенията по отношение на енергетиката и да отговорите – не толкова на мен, а на българското общество, понеже наистина вярвам във Вашата загриженост за тази важна тема за българското общество и за страната ни: Вие попитахте ли господин Василев и господин Петков кой настоя за батериите? Вие настоявахте ли при тях да отпадне това от ПВУ, както Вие го наричате? Само това исках да отговорите. Настояхте ли да отпадне един милиард за батериите и попитахте ли кой настоя всъщност това да е в ПВУ? Защото мисля, че това има съществена връзка. Благодаря.

господин Председател. Относно отстояването на позиция заедно с Полша, доколкото помня, Полша отстоя 2049 г., а а ние отстояхме тогава – беше постигнато и го има в изявление на господин Борисов, 55%

Относно спасяването на този комплекс, госпожо Петкова, не е нужно само да правим гръмки изявления в Народното събрание. В момента мините се намират наистина в незавидно състояние. Технически не са обновявани, резервни части няма, дълги години инвестиции не са правени, а условията на труд също са изключително незадоволителни. Спасяването на този регион минава предимно през инвестиции в мини „Марица изток“, които да гарантират на хората добри условия на труд, че имат достатъчно резервни части, че оборудването е добре поддържано. Именно това им дава надежда. Това, което през последните 10 – 12 години там се случва, е едно занемаряване. Това ги притеснява тях. Ние днес може 50 пъти да си кажем: 2050 г., 2080 че всички се борим за запазване на тези мощности, но те, като не видят с очите си, че там се води програма за инвестиции, програма за наемане на работна ръка, поддържане на тези мощности, всичко това са празни приказки за тях и те не вярват на никого. След толкова избори те чуват едно и също, но там си продължава едно изоставане както с инвестиции, така и с поръчките за резервни части. Те дори нямат нужните им инструменти, за да си поддържат оборудването. Дотам са я докарали! Това е големият бич за този комплекс. Това, което споменах преди това – дерогациите, които не са постигнати, парогазови централи. След това беше един пореден който показваше накъде се върви, и те с очите си го разчитаха доста ясно всеки ден. От една страна, никой не инвестира, от друга страна, някой залага парогазова централа и се вижда, че не се отстоява позицията за нивата на азотни и въглеродни окиси. Аз за първи път чух за безсрочна дерогация. Дерогациите винаги са временно… (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Да, именно това ги притеснява там – дерогацията, както за сероочистващите инсталации беше с определен период в този период сероочистващите инсталации бяха изградени. В момента сероочистващите инсталации работят и решенията за азотните и за въглеродните окиси трябва да се намерят именно в този период, който предстои напред – до 2038 г., и това е датата, която сме отстоявали ние. Относно въпроса на господин Летифов отново ще повторя, че единствено инвестициите в този комплекс дават надежда, сигурност, че той ще бъде запазен. Именно това трябва да се случва в следващите години, ако ние наистина искаме 2038 г. да е датата, която отстояваме реално. Благодаря.

дръжте по точката да вървим. Изместваме една тема с друга тема, дълго ще е. Тя наистина е сериозна и дълга точка, но се прикрепваме към първа, към втора точка. Сега трябва да дам изказване на Станислав Атанасов. Анастасов! Много Ви моля! Трябват няколко неща: да свикна, защото много млади хора има – с имената, и младото поколение по-дълго помни, докато аз съм вече от миналото. Нали така казват! Добре, въпреки че в морето млада и стара риба няма, има голяма и малка! Двойна благодарност, господин Председател. Колеги, ще Ви призова за малко спокойствие, защото ние взехме да водим един малко странен дебат. Обсъждаме законопроектите, необходими за Плана за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да се реализира ускорен екологичен и цифров преход, го обърнахме на дебат колко сме горди с въглищата и дървата си и това, че половин България се топли на въглища и дърва и произвежда ток от въглища. Тук наистина странна стана работата. Ако това ни е повод за национална гордост, извинявайте, нещо малко са ни сбъркани приоритетите. Не това е целта! И да комбинираме дървата и въглищата с батерии! Прекрасно! Да не говорим в момента, че след руската агресия в Украйна компонентите за батерии са малко проблемни в целия Западен свят. представител Асен Василев.) А иначе знаем – благодаря, че ме репликирахте, мислех да не го кажа, ще Ви го кажа все пак, знаем защо големите проекти са лесно обичани – народът казва, че там по-лесно се отклоняват средства, защото трябва да се договаряш с по-малко хора. Много хубаво нещо, наистина прекрасно. Сега, темата наистина не е за енергетиката, но ние като че ли интуитивно малко се доближаваме Не искам да връщам лентата назад кой какво не е свършил и кой за какво е виновен, за това сме си говорили достатъчно. Фактът е, че много работа не е свършена и в момента трябва да бъде свършена, иначе нямаше да бъде обсъждана тази тема. Само че, като вършим тази работа, колеги, ние от ДПС ще Ви призовем да свършим още едно нещо. Не държим да бъде записано като трета точка в решението, но от май месец насам – още един пропуск, знаете, че се обсъжда така нареченият План REPowerEU, който вече има доста зрял вид и почти е готов. Аз в ръцете си държа становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Естествено, взел съм го от нашите евродепутати. Той има съвсем конкретни предложения. Те, разбира се, не са в посока на дърва и въглища, а са по-скоро на водород и свързани с водород технологии, както и всякакви биогаз и други работи. Колеги, аз няма да се връщам на това какво трябва да модернизираме и как да модернизираме. Ще Ви призова наистина да не си играем със страховете на хората. Мариците могат да бъдат модернизирани по много и много различни начини и това трябва да се случи, защото те не могат да бъдат един работещ музей, на който, между другото, държавата продължава да му плаща емисиите. Да, те се плащат от данъците на българските граждани, и това трябва да е ясно, и в момента, в който започнат да падат цените на тока, най-вероятно тези предприятия ще станат губещи. Затова ние трябва да ги модернизираме навреме, за да можем да направим тези работни места и да ги направим малко по-модерни. Защото, повярвайте ми, аз имам миньори в семейството ми – миньор не е много престижна и много обичана работа, по-скоро е къртовски труд. Но да се върна на темата. Като направим тези две работи, заложени в решението, колеги, нека да помислим и за едно преразглеждане на нашия План за възстановяване и устойчивост, защото REPowerEU според промяната в Регламента трябва да се появи като нова глава. И това е хубаво да го вършим паралелно с одобряването, защото вече е ясно какви ще бъдат финалните текстове на променения регламент. И за да не бъдем пак от последните, които гледат как съседите им вече си усвояват средствата и си реализират инвестициите подчертавам, защото целта на тези инвестиции не е да се вземат някакви пари или нещо да се разплати някъде, а да се създават работни места, да се създава работеща икономика, по възможност да се създават и съпътстващи бизнеси от ефектите на преливане, да си погледнем в момента в новата променена геополитическа обстановка как да променим енергетиката си, какви нови възможности имаме и където е възможно, примерно като плана за батерии, наистина да отпадне този хубав проект и да го заменим с нещо по-смислено, което ще стигне до повечко български граждани. Опции има много за който се чуди – виждам, че господин Рибарски се чуди. Готов съм да Ви съдействам за всякакви срещи, въпреки че Вие бяхте председател на Комисията по енергетика, с който искате посланик, предложения има много. Хората дори имат собствени инвестиции, които са готови да вложат към нашия План за възстановяване и устойчивост на публично-частно партньорство, то говорим в чиста енергия, в устойчива енергия, в енергия, която не е свързана по никакъв начин с Руската федерация, от която се бяга. Господин Василев, бяга се от Руската федерация и руския газ, а не от газа въобще. Той е в таксономията на Европейския съюз и ще бъде там до 2030 г. Това е нещо, което не зависи от нас – факт, и трябва да търсим нови начини за доставка на газ, няма спор. Между другото, искам да Ви обърна внимание, че природният газ е едно от сигурните, вече тествани и доказани транспортни средства да се пренася водород. В момента в рамките на Средиземноморието големи европейски държави – да не ги споменавам, защото там има конкурентни проекти, работят с тези от другия край да пренасят газ с обогатен Това е бъдещето, а не дърва и въглища и батерии върху дървата и въглищата. Благодаря Ви. Наистина нека си напишем домашното този път малко по рано, за да не сме пак изненадани от това, което ни връхлита вследствие на нашето бездействие.

Благодаря за изложението и за съвета. Може би не сте проследили дискусиите в ЕКОФИН, но ние бяхме една от първите държави, които формираха становище. Успяхме да съберем още 12 държави за това становище, така че когато REPowerEU започне, да не се използва ковид ключът, който ощетява България, а да се използва ключ на базата на това каква е зависимостта от руски газ и руски енергийни източници, което ни дава значително предимство и значително повече средства, така че ние не сме изоставащи. Ние бяхме от първите, които се пребориха REPowerEU да се случи по начина, по който той в момента се случва. Що се отнася до одата за газа, която чухме накрая, че само руският газ бил лош, а пък другият бил хубав – не, всичкият газ за България е лош, защото той е вносен. Нашата електроенергийна система до момента не разчита на значителен внос и това е една от причините защо нашата електроенергийна система всъщност може да дава ниска цена на електроенергията. Всеки опит нашата електроенергийна система да зависи от вносни енергоизточници – ние ще се борим срещу него. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Анастасов, съгласен съм с Вас, че трябва да върнем дебата именно в темата на това какво правим ние всички като народни представители, за да може Планът за възстановяване и устойчивост да е най-адекватен и своевременно да се грижим за това целите на REPowerEU да са част от този план. Това наистина е най-важното нещо, което трябва да дискутираме, и бих призовал всички да помислим върху това да подкрепим предложеното решение. Съгласен съм също, че бъдещето не е във въглищата и дървата. действителност към днешна дата печелим от това, че изнасяме електроенергия, произведена от ТЕЦ-овете, но това не е устойчиво във времето. Хората, които разбират от енергетика и свързаност на енергийните пазари в Европа, знаят, че една устойчива цена е в пъти по-ниска от това, което виждаме в момента. Ако не инвестираме адекватно в промяната на технологичната обновеност и иновации на инсталациите инсталациите в басейна „Марица изток“, то тогава се обричаме на една неконкурентоспособна енергетика със сигурност. Не съм съгласен с това, че казахте, че батериите не са добро решение като бъдеща инвестиция в енергетиката. Това е една ключова инфраструктура, която, ако развием първи в региона, ние ще може да балансираме енергетиката и да гарантираме нашата конкурентоспособност. Така че от тази гледна точка смея да твърдя, че планът ние да сме лидери в това да изградим възможно най-много мощности за балансиране, е изключително полезен ход и ако успеем да го реализираме, то тогава ще запазим нашата водеща позиция в енергийната система на вече по-интегрираните Балкани. Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря Ви, господин Председател. Интересни тези имате. Аз Ви поздравявам, че продължавате да си стоите зад батериите, за да е ясно за българския избирател кой е авторът на тази идея. Само не разбрах как въглищата, дървата и урана добавихте към тях, а като местни източници се комбинират с батериите, които се произвеждат изцяло с вносни компоненти. Сега или едното е вярно, или другото, или просто батериите са ни любими и за тях ще направим изключение, защото става дума за един милиард и нещо. Ще спра дотук от куртоазия, а не от нещо друго, а иначе мога да говоря доста. Обаче, господин Табутов, REPowerEU не трябва просто да бъде вплетен, а той трябва да се появи като нова глава в нашия План за възстановяване и устойчивост, тъй като ние много сме закъснели. Аз се радвам, че сте свършили работата на Европейския съюз, но българската не сте свършили, господин Василев, и сте защитили европейския интерес, ще имаме възможност с променения регламент да прехвърляме средства от оперативните програми, от които също нищо до момента не сме усвоили като инвестиция, както и от другите инструменти, които също са на фаза нула, така че по някакъв начин да ги използваме в обновения ни План за възстановяване и устойчивост. Още веднъж като общи усилия – господин Пеканов, за съжаление, не е в залата, призовавам Ви още сега да отворим Плана заедно с пакета от законопроекти, който е предложен от парламентарната група на ГЕРБ,

Изказване – Коста Стоянов. Колега, само да Ви кажа, че имате 30 секунди.

Тъй като ние от ВЪЗРАЖДАНЕ работим с актуални документи, а имаше някакво подвикване от залата за каква версия на Националния план за възстановяване

точки за инвестиции, включени в този план. Инвестиция 8: „Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ“, в която става въпрос за съхранение за национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ енергиен капацитет от 6000 мегаватчаса, и то при положение че в момента имаме доста частни инвеститори, които вече са изградили част от парковете си. си. Това е на страница 115 от Плана. На страница 114 е една много екзотична инвестиция 7: „Развитие на използването на геотермална енергия в България за производството на електрическа и топлинна енергия“. Става въпрос за пилотна система за използването на геотермална енергия за комбинирано производство на 10 мегавата електричество и 30 мегавата топлина и тук говорим за инвестиция от 343 милиона. Аз искам да попитам и някой да се замисли: има ли въобще някакви анализи и проучвания, това възможно ли е да се случи, или това са 343 милиона, които ще бъдат хвърлени на вятъра или ще отидат при някои лобисти и ще си говорим за далавера от 343 милиона? Благодаря.

Господин Председател, господин Стоянов! Добре започнахте да четете самия План. Хубаво е да го цитираме, защото тук чухме много подмятания особено от групата на „Продължаваме Промяната“, че това било лъжа, онова било лъжа. Нека, за да няма лъжи, да цитираме самия План, а именно, както господин Цончо Ганев неколкократно заяви, страница 113, реформа 10: „Декарбонизация на енергийния сектор“. Говорим, че със Закона за ограничаване изменението на климата ще се създаде ясен план за постепенно премахване на централите на въглища до 2038 г. Отново подчертавам за неразбралата част от залата и особено за „Продължаваме Промяната“ – премахване на централите на въглища до 2038 г. г. Иначе казано, това не е План за възстановяване, а това е план за разоряване на българската енергетика и всеки, който го подкрепя – като „Продължаваме Промяната“, БСП, „Демократична България“, подкрепя унищожението на българската енергетика, подкрепя това да има режим на тока, подкрепя това да седим на студено и подкрепя това хиляди български граждани да останат без работа и без препитание, и подкрепя разорението на цели региони, които се препитават от това.

и изграждане на мощност, а не само за изграждане на мощност. (Шум и реплики.) А що се отнася до това дали България има геотермален потенциал, краткият отговор е: да, има и е добре да погледнем една съседна Турция, която изгради 2000 мегавата геотермални централи, което е еквивалентно на двата реактора в Козлодуй, които имаме в момента с много подобна геология,

И проектът с батериите, и проучванията за 300 милиона за геотермали са бизнес проекти, които ясно и точно са разпределени за който ще ги изпълнява. Тук, в тази зала, си ги защитават хората, които ще ги изпълняват. Няма да влизаме в доказателства кой къде е работил, кой какво е правил, кой какво мисли. Колега, проблемът обаче е, че тук не само Вие, но и Вие също се опитвате да обясните на хора, които много добре знаят, че няма да могат да се върнат в града си и в региона си някой ден, ако техните планове се сбъднат. Само че същите тези, подчинени на желанията да правят избори и да лъжат миньорите и работещите в ТЕЦ-овете на Мини „Марица изток“, са длъжни по определение, защото обикалят всеки ден там – обикалят и ровят, и лъжат всеки ден и час как те са добрите, че като изкарате Вие доказателства за това, че те ще затворят мините и ТЕЦ-овете и че желанието е да ги махнат тия хора от мините и ТЕЦ-овете, те трябва по някакъв начин да излъжат. Разберете ги тези хора, влезте им в положението, нямат друг избор. Лъгали са до ден днешен, включително и преждеговорившият преди мен ходеше да се подписва там как няма да затварят ТЕЦ-овете и мини.

Уважаеми дами и господа! Явно, че темата е доста щекотлива. В тази връзка наистина следва да се замислим дали тези пари трябва да се дадат точно за тези проекти. Именно това е причината, поради която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ да бъдем против.

на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.“ Бих искал просто да мотивирам за секунда. Така или иначе изискваме от Министерския съвет да предостави законодателството, което наистина е приоритетно в този момент. Напомням, че от 1 януари трябва да влезе в сила Стратегическият план, касаещ стотици хиляди работни места и десетки хиляди земеделци, и не виждам причина в тази точка да не обвържем двата проекта. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Христанов, аз разбирам, че имаме огромен проблем и в еврофондовете – в сферата на земеделието, пак по Ваша вина, но ще Ви помоля да си внесете отделно решение. Тъй като за Плана за възстановяване и устойчивост, знаете, сроковете са до 31 декември, има 19 закона, които трябва да бъдат разгледани. Забавянето, което се получи, се получи по време на правителството на Промяната. Много добре знаем, че Планът беше одобрен в началото на април месец. До края на юли месец Вие не бяхте пуснали нито един прием по Плана. На 22 юли – точно преди да се разпусне Народното събрание, пуснахте прием за технологична модернизация за 260 милиона. В момента седят приеми за 2 милиарда, които са на трупчета точно защото не са прокарани реформите, да не говорим, че и законите не входирахте, така че наясно сме с над 400-те забележки, които получи Планът, който Вие изпратихте, но дали те са отразени? Смятам, че за това нещо трябва да се гледа отделно решение и да направим отделна дискусия по тази тема. Благодаря Ви.

Припомням, че това е Стратегическият план, който е от 1 януари 2023 г., и няма нищо общо с приемите за тази година.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Вие два пъти направихте забележка, че говорим повече по темата „Марица изток“ и енергетика, но в одобрения План за възстановяване и устойчивост има няколко проблема, няколко щети. Едната щета е свързана със забавянето и потенциалния риск от неусвояване на средства, така нареченият decommitment, ако използваме английската дума. Трудно може да се оцени към днешна дата, но има голяма вероятност, с разумна доза увереност може да очакваме, че ще бъде няколкостотин милиона, дори тази щета да прехвърли 1 милиард. Другата щета е свързана с качеството на проектите. Аз продължавам да твърдя, въпреки другите мнения, които се чуха, че проектът за батериите е ужасяващо нерентабилен и възможно най-лошият вариант за съхранение на енергия за балансиране на системата. Но най-голямата щета наистина ще бъде, ако 2025 г. затворим било като време, било като мощности 50% от мощностите. Както госпожа Искра Михайлова точно каза, няма да бъде 40% предвид референтната година. Реално ще бъде дори 55 – 60%. За да не се случи това нещо – господин Рибарски го слушах внимателно, той каза, че е напълно реалистична тази цел да не се затварят мощности и да се постигне това 40% намаление на емисиите, има няколко варианта или се затварят мощности, или работят сезонно, тоест работят 40% от времето, 60% не работят, или се инвестира в междинни технологии. Аз признавам, че последната една година през цялото време се надявах да чуя, че ще се вземе решение да се инвестира в междинни технологии, но такова решение няма. Бяха разработени няколко модела за енергиен преход, за технологичен преход, за инвестиции в междинни решения, но не беше стъпено на нито един от тези модели. Стъпи се на проекта за батериите, който не фигурира в нито един от тези модели. Фигурира в модела на една частна фирма и продължаваме да смятаме, че „Марица изток“ – или поне 50% от нея, беше спазарена срещу проекта за батериите. Той, от една страна, е разменна монета, от друга страна, „Марица изток“ пречи на пречи на проекта за батерии. 2025 г., ако днес започнем да инвестираме, ние няма да имаме завършени инвестиции, които да намалят с 40% да намалят с 40% емисиите на въглероден двуокис. Аз чух от бившия вицепремиер Сандов, че намерението на бившето правителство е централите да работят само през зимата, след това го чух и от бившия вицепремиер Асен Василев, мисля, че беше на блицконтрол в комисия. Ако това е реалното намерение, това означава, че ще работят само през зимата. Това означава, че трябва да се каже на работещите какво правят в останалите седем-осем или девет месеца – дали работят като сервитьори, комбайнери, в туризма и така нататък, но оценките, които бяха направени, смея да твърдя, от най-добрите български учени, които обаче не бяха съобразени, е, че енергийната ни система няма да може без „Марица изток“ след 2025 г., няма да може да се балансира само с батерии, няма да може да се балансира и заради така наречената реактивна енергия, няма как ние да имаме сигурност на електроенергийната система с с работа на „Марица изток“ само три или четири месеца. Това означава, че поетият ангажимент изправя пред риск електроенергийната ни система. Двете златни кокошки, които имахме последната година – АЕЦ „Козлодуй“ и „Марица изток“, заради които се хвалехте с увеличено индустриално производство, образно казано, едната няма да я има. Няма да имаме излишък на средства от износ, излишък на енергия, съответно на средства, с които да плащаме евентуални компенсации при много високи цени на енергията. Да, ние не трябва да говорим за въглищата като за бъдеще, но трябва да говорим за разумен срок, в който може да направим прехода. Разумният срок да направим прехода и от икономическа, и от социална, и от технологична, и от енергийна гледна точка е някъде между 18 и 20 години, тоест ние трябва да инвестираме в междинни технологии, които да удължат действието на Комплекса, макар и при намален капацитет, до 2040 – 2042 г. Да, факт е, че поетият ангажимент е 2038 г., но той може да се предоговори, и това е в рамките на целта за въглеродна неутралност до 2050 г. Но няма как цялото това нещо, което говорите, да се случи без инвестиции в междинни технологии. Много се надявам някой да ме опровергае от бившите управляващи, че са мислили, че са взели решение за инвестиции в междинни технологии. Ако няма такова решение, значи решението е за затваряне на половината или дори на 60% от централите. Принуден съм да повторя това, което каза госпожа Теменужка Петкова, никога в Плана, оставен от правителството на ГЕРБ в началото на май 2021 г., не е фигурирало не е фигурирало изграждането на парогазова централа. Това беше заложено от служебното правителство, в което финансов министър беше господин Асен Василев, а министър на икономиката беше господин Кирил Петков, Министър на енергетиката не си спомням кой беше, но доколкото си спомням, вицепремиер, който отговаряше за Плана, беше Пеканов. Да, така е, но не и господин Томислав Дончев. Тоест, господин Василев, Вашите обвинения би следвало да са към вицепремиера Пеканов. Аз допускам, че Вие тогава не сте имали едно мнение, въпреки че сте били в един екип, но в никакъв случай не съм съгласен с това да бъде повтаряна една лъжа, че такъв план е оставен, че такъв ангажимент в Плана е оставян… Планът беше готов 99 – 100%. Той беше забавен именно за да се натаманят лобистките проекти в енергетиката. Благодаря.

това, което чух от Вас, е стресиращо. Ако си мислите, че енергетиката след 18 или 20 години ще разчита на въглищни централи, ние живеем в друга реалност. Целите на Европейския съюз за 2030 г., които са поставени, ще предопределят съвсем друга трактовка на това какво ще се случва в енергетиката. И ако ние сега не вземем адекватни мерки, то тогава дали ще имаме въглищни централи или не, няма да има абсолютно никакво значение. Ще Ви дам пример само със съседна Гърция и други държави от Европейския съюз. В Германия до 2030 г. трябва да изградят още 280 гигавата соларни централи и още 400 гигавата – говорим за гигавата вятърни централи. В Гърция само за следващите три години ще изградят още 20 гигавата централи. Никой не говори за въглищни централи. Ако това е Вашето предложение по такъв начин да сме адекватни в общо свързаната енергийна система на Европа, то тогава Вашето управление наистина ще обрече българските домакинства и бизнес на фалит. Благодаря. Делян Добрев и господин Василев – това ще бъдат втора и трета реплика.

която се занимава с изграждане на фотоволтаици с батерии, участва официално в работната група на правителството на нулево толерантните към корупцията и заложи батерии с фотоволтаици.

За трети път ще го повторя, която частна фирма е участвала в работната група по Плана. Това е все едно, просто казано, да пуснеш вълка в кошарата. Разбирате ли? Да пуснеш вълка, който иска да изяде агнетата, да го пуснеш направо вътре в кошарата, за да може да прибере 1 – 2 млрд. евро от Плана – колкото може. В крайна сметка близо 2 млрд. евро – така се получи. (Реплики.) За „Постскриптум“ става дума. Още нещо искам да кажа: надявам се господин Пеканов или някой от неговия екип да ни слуша, защото в крайна сметка тези батерии са заложени вече в Плана за милиарди. Тези батерии като количество, вероятно не знаят от Промяната, защото на тях само сумите са им важни – като количество са 100 км с тирове с контейнери, с батерии. Представяте ли си го – 100 км? Ето толкова батерии ще купим. От София до Пловдив ще наредим тирове един зад друг, броня до броня, с контейнери. Това са батериите, които ние ще купим. Физически тези батерии не могат да се накамарят, грубо казано, в подстанциите на ЕСО, физически не могат да се накамарят. Този проект ще Ви се провали, защото физическото място в подстанциите в ЕСО е едва за една шеста от тези батерии. Тоест една шеста 1000 мегаватчаса, ще се накамарят в подстанциите на ЕСО. Ами другите? Ами съседни терени на тези подстанции трябва да минат през процедури за отчуждаване или по процедури по закупуване, сменяне на общ устройствен план, сменяне на предназначение, приемане на ПУП и така нататък – нещо, което ще отнеме 3 – 4 години. тези батерии и да ги купим, няма къде да ги сложим. Разбирам, че целта е да ги купим и някой да вземе комисиона от тази работа, но поне да можем да ги ползваме. Разбирате ли? Затова се обръщам и към господин Пеканов, който сега отговаря за този план, намалете с колкото можете парите за тези батерии. Те по принцип не ни трябват. На нашата енергетика не трябват. Те ще навредят на нашата енергетика. Няма да помогнат. Разбирам, че не може да ги изключите съвсем.

Моята реплика е към господин Вълчев, който говореше, че ние сме заложили 2038 г. като крайна година на работа на въглищните централи. Господин Вълчев, чета Ви изявление на господин Бойко Борисов на 9 декември 2020 г. Премиерът Бойко Борисов заяви в Брюксел, че България ще успее да се вмести в параметрите за съкращаване до 2030 г. на на изпускания от индустрията въглероден двуокис до 55% спрямо равнището от 1990 г. Така че как да Ви кажа? Когато тръгваш от такава начална точка, където България се е подписала да намали с 55%, то до 2030 г. това да се случи, самият факт, че ние успяхме да договорим 2038 г. като крайна година на затварянето, нищо да не се затваря и 40% да се намали въглеродният диоксид от тези централи, а не с 55%, както Вие казвате, е един доста голям успех. Благодаря Ви. Благодаря. Всъщност, господин Василев, казах точно 55%. Това е реалният ангажимент, който Вие сте поели предвид базовата 2019 г.

Господин Табутов, не говорим да се откажем от енергийния преход, да не вървим към декарбонизация. Говорим за това да имаме достатъчно разумен период за плавен, справедлив преход. Период, през който ние ще имаме шанса да получим като човечество, а не като държава по-зрели, по-ефективни, по-усъвършенствани технологии. Много вероятно е водородните технологии да имат прогресивно усъвършенстване през следващите години.

Също толкова съм убеден, че 2025 г. не можем да ги постигнем тези 50%. Още повече, че ние нямаме никакво намерение, не сме стартирали с никакви инвестиции в междинни технологии. Имаше разработен доклад на водещи учени от Техническия университет. Не казвам, че е най-добрият, но можеше да се стъпи на него. Можеше да се проведе обществено обсъждане в какво да инвестираме, как да направим прехода разумен, плавен, справедлив.

Ние имаме нужда от период от поне 8 – 10 години да намалим 10 години да намалим с 50% емисиите и след това постепенно да вървим към нулиране. Това към господин Табутов. В никакъв случай не предлагам да не вървим към въглеродна неутралност. Заедно с инвестициите в междинни технологии трябва да започнат и инвестициите в крайни технологии. Съответно като „Марица изток“ остане енергийното сърце на България, което означава, ако се правят инвестиции, да не се правят смесени дружества, каквито се дочу, че се предвиждат, а да се правят от самото предприятие „Марица изток“. Дори не е необходимо това, което е заложено в Плана, да бъдат създавани отделни компании, но да кажем, че това е по малката щета от това да се направят смесени дружества и да се приватизират да се приватизират терените. Господин Добрев пропусна да каже едно нещо. Това е проблемът с рециклирането. Тези батерии, освен че струват скъпо, освен че са 100 км влакова композиция, след това трябва да се платят още толкова за рециклирането. Не е ясно дали няма да се плати корекция от бюджета, в зависимост от това за какво ще бъдат закупувани? Първоначалният вариант беше да се строи завод. Очевидно такъв не може да се построи до 2025 – 2026 г. Ако се купува от един конкретен доставчик, това означава 100% корекция, 100% вероятност, 100% санкция за българския бюджет. Тоест батериите ще бъдат платени от националния бюджет, а не от Плана за възстановяване и устойчивост. Още една щета, която е заложена. Да не говорим за екологичните измерения на рециклирането. Благодаря.

да вкарате дискусията в темата по Програмата, която е: Проект за решение за задължаване на Министерския съвет. В момента не обсъждаме Плана за възстановяване и устойчивост, не обсъждаме влакови композиции с батерии, не обсъждаме дали някои от 16-те закона, които се очаква да бъдат внесени, ще бъдат подкрепени от групата на ВЪЗРАЖДАНЕ. Днес обсъждаме дали Народното събрание да изиска Министерският съвет да внесе тези закони. Моля Ви, нека да спазваме този ред. Имаше няколко заявки в залата, че искаме да върви Народното събрание и да се случват реални законопроекти. Обсъждаме в момента дали да помолим Министерския съвет – по-скоро да ги задължим, да внесат законопроектите, които са готови, за да може да ги обсъждаме, а не влакови композиции и колко батерии трябвало да купи България. Това ще стане на следващ етап. Благодаря Ви. (Ръкопляскания колега. Направих го три пъти, нека да е четвъртият път. Наистина апелирах доста пъти да се придържате към точката. Благодаря. Преминаваме към следващото изказване – Васил Пандов има думата. ВАСИЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Действително дебатът се отклони в насока, която е далеч от предложението на вносителя. Ние имаме още едно предложение за техническа корекция на Проекта на решение, защото имаме опасение, че той ще влезе в нарушение на Конституцията. Сега ще обясня защо. Правото на законодателна инициатива по Конституция принадлежи на Министерския съвет и на всеки народен представител. Това, което се случи през тази година, е, че Народното събрание, гласувайки вот на недоверие на предишното редовно правителство, всъщност забави приемането на тези законопроекти, които бяха на краен етап.

видно на този етап дали ще се сформира редовно правителство. Ние искаме да излезем от тази ситуация, да го наречем, „показвайки нашата, като народни представители, законодателна немощ“, да помолим правителството, не да го помолим, тук е проблемът и ние ще предложим редакция, не да го помолим, а да го задължим то да упражни конституционното си право на законодателна инициатива, което, повтарям, пак е право. Ние, както знаем, вече имаме опит от миналата година, от Решение № 10 на Конституционния съд, който ясно посочи какво значи разделение на властите в правовата държава. Народното събрание няма право да ръководи правителството, било то и служебно, както посочи Конституционният съд, и да му вменява задължения да упражни правото си на законодателна инициатива. Ние имаме други способи, които ни предлага Конституцията според Конституционния съд, а именно: ние можем да осъществим контрол върху служебното правителство, можем да поискаме то да представи, но не да го задължим да внесе законопроекти, а да представи тези законопроекти. Ако днес приемем решение, с което задължаваме правителството да упражни правото си на законодателна инициатива, се опасявам, че ние не само ще излезем от конституционната рамка, но ще отидем към една форма на диктат на Народното събрание над изпълнителната власт, която вече казва на правителството: трябва да внесете този или онзи законопроект, което, мисля, нито едно Народно събрание не си е позволявало последните години – да определя законодателната инициатива, законодателната инициатива на изпълнителната власт. Мога да кажа нещо друго. Ако, представете си, служебното правителство не изпълни нашето решение и не внесе в седемдневния срок въпросните законопроекти, какво ще направим? Каква ще е санкцията? Ще поискаме вот на недоверие на служебното правителство ли? Разбирам желанието на вносителите, задължавайки друг, а не тези, които трябваше да го направят, и не Народното събрание, защото, ако от гледна точка на законодателната власт ние кажем: всеки един от нас може да внесе тези законопроекти, защо задължаваме правителството да го направи? От друга страна, това, което трябва да посочим, е, че ние от „Продължаваме Промяната“ искаме тези законопроекти да бъдат приети от Народното събрание. Това беше посочено няколко пъти, тъй като те са изключително важни за всички сфери. Оттук нататък, за да не нарушим Конституцията, пред нас има два варианта на действие. Единият, който ние даваме като възможност, е техническа поправка на Проекта на решение, който да гласи: решение за задължаване на Министерския съвет в срок от седем дни да представи на Народното събрание всички законопроекти. Ние не може да задължим Министерския съвет, иначе ще издадем един противоконституционен акт. Другият вариант, който стои пред нас, е е да не приемаме това решение, а да се приеме акт на Народното събрание, който е декларация, тъй като решенията по силата на Конституцията са задължителни за всички държавни органи, но те са задължителни, когато са в рамките на Конституцията. Затова призовавам, колеги народни представители,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пандов, ще започна отзад напред, първо, с опорката, че едва ли не вотът на недоверие е забавил приемането на законопроектите, защото те били готови. Юли месец съм пуснал парламентарен контрол до всички министри за етапите, за готовността за внасяне на законопроектите и на всички мерки, защото не са само законопроектите, има и много наредби, и така нататък, подзаконови актове, които трябва да се свършат. Отговорът беше, че от 66 оставащи мерки имаше 2 – 3 готови. Между другото, имаше един вицепремиер, който дори не отговори на парламентарния контрол и се скри – не го направи. Така че готовността още по това време на правителството за приемането на законите и за приемането на всичките подзаконови актове беше нулева. Второ, за варианта дали може Народното събрание да задължи Министерския съвет да свърши нещо. Ами, ако погледнете назад, дори в Четиридесет и седмото народно събрание, проектите за решение, които са гласувани от него, повечето от тях задължават Министерския съвет да свърши нещо определено – било то да внесе документ, било то да извърши определени действия. Така че практиката винаги е била Министерският съвет да бъде задължен от Народното събрание. И ако отворите наистина сайта на Народното събрание, първо, ще можете да видите отговорите на министрите от кабинета на господин Петков, какво са отговорили, ще ги има там и са писмени, там пише колко работа са свършили и колко не са. Дори, включително се сещам за някои мерки, които чак ноември щяха да тръгват, тоест още дори не са стартирани. Второ, ще можете да видите решенията, които са приемани от Народното събрание. Нито едно от тях не е обжалвано или паднало в Конституционния съд съответно и те са за задължаване на Министерския съвет да извърши определени действия. Примери много, включително имаше по проекти на разисквания за внасяне на доклади, стратегии, законопроекти също така, които са задължавали Министерския съвет. Сега, ако от „Продължаваме Промяната“ сте против правителството да внесе в седемдневен срок законопроектите по Плана за възстановяване и устойчивост и искате този процес да бъде забавен и да не успеем да го свършим до декември месец, и да кажете – ето, виждате ли, някой друг е виновен, кажете си го честно. Но правната възможност я има, а готовността към юли месец беше нулева.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Пандов, очаквах от ГЕРБ някое юридическо величие да излезе да се изкаже, но не се получи. Бихте ли само потвърдили – предлагат ли ГЕРБ да нарушим Конституцията? Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм абсолютно убеден в това, което казах, и то беше ясно. Доводът от рода на приемали сме и други решения, с които вероятно сме нарушавали Конституцията, или доводът, че те не са били оспорени пред Конституционния съд, „да, ние си признаваме, че и друг път сме го правили и ще продължим да го правим“. Безспорно сме го правили, след като има миналата година решение на Конституционния съд в този смисъл – че Народното събрание не може да навлиза в пределите на действие на... Може ли да се изслушваме? Вие като говорихте, прекъсвахме ли Ви? Говорим за, нали, един тон на общуване в това Народно събрание, който ние от „Продължаваме Промяната“ имаме амбиция да наложим – тона на изслушване. Ние тук, разбирам политическото говорене, ние не казахме и аз не казах, че ние не искаме тези законопроекти да се разгледат в спешен порядък и да се приемат. Казах само, че ние не можем да приемем решението в този вид, а защо стигнахме до приемането на решението, вече изяснихме. Така че мнението ни е, че предлагаме Ви изход – или да направим корекция на решението, в което да сменим думата „задължим да внесе“ със „задължим да представят законопроектите“, и Ви дадох простия пример, на който не може да се отговори – какво ще стане, ако служебното правителство не внесе тези законопроекти. Ще го го попитаме по реда на парламентарния контрол – това е възможно по Конституция, или какво – ще му гласуваме вот на недоверие? Така че, за да не се излагаме като Народно събрание, като законодателен орган, защото ние се клехме в Конституцията и би трябвало добре да я познаваме и това, че преди може би сме били на ръба на Конституцията или сме я престъпвали, не означава, че трябва да продължаваме по този начин. Благодаря. За изказване думата има господин Томислав Дончев – заповядайте.

той е излязъл извън темата. Ние в крайна сметка правим политически обсъждания – не технически анализ. Винаги има контекст и дебатът тук хвана всяка от чувствителните теми. Макар че, като гледам някои от изказванията, се замислих дали когато някой от близките Ви или децата Ви се държат толерантно или казано любезно, не казват истината, дали не са го научили оттук, или обратното? Но не това е същественият въпрос. Дебатът хвана няколко много важни теми. Първата тема е съдържанието на Плана. Ако трябва да се изразя деликатно, в него има спорни проекти. Ако трябва да се изразявам неделикатно, в него има безспорно лоши проекти. И е съществен въпрос дали той може да бъде променен. Като технология може. Като технология може! Разбира се, Народното събрание не е договорна страна с Европейската комисия, това се прави от правителството, но според мен има вариант волята на Събранието, ако има консистентна такава, да бъде съобщена, да бъде консултирана със служебното правителство. Това е първият момент. Втората тема, която като че ли се промуши между другото, са бюджетните импликации – връзката между плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост от страна на Европейската комисия към България и бюджета. Тази тема беше дискутирана и вчера, предвид опциите дали България ще получи първото междинно плащане и как това ще се отрази на дефицита. Има още една импликация, пак свързана с дебата за бюджета, понеже коментирахме няколко пъти по един или по друг начин размера на капиталовите разходи, на инвестиционната програма. Уважаеми колеги, при кумулативно прилагане, при отпушени плащания от оперативните програми, което не е факт, стартиране на проектите по Националния план за възстановяване и остатъчните инвестиции от стария програмен период спокойно бихме имали не по-малко от 8 – 9 милиарда капиталови разходи на година за следващите няколко години. Така че това не е тема сама по себе си. Третият важен фактор това е времето. И не го коментираме за първи път. Минаха две години. И тук има няколко въпроса. Първият е, че когато се стартира една схема за безвъзмездно финансиране сега, поради особености, включително и по силата на европейското законодателство на инвестиционния процес, средствата ще отидат при бенефициента през първата половина на следващата година, а ще се завъртят в реален търговски оборот, тоест ще имат макроикономически ефект през втората половина на следващата година. Тук времето е първостепенен фактор. Отделно, споменавал съм го и преди, прочетете внимателно членове 12 и 13 на приложимия регламент. Те могат да бъдат четени двояко. И тук темата, казано на професионален език, автоматично освобождаване на средства – това не звучи толкова опасно, загуба на средства обаче звучи далеч по-лошо, може да се окаже съвсем скоро реалност. За мен много по-важен е въпросът от закъснелите, пропуснатите шансове за модернизация на страната и пропуснатите шансове българската икономика под въздействие на тези средства и под вторично въздействие от инвестициите да да мине по-добре през тези тежки времена. Третата тема са самите закони. И обръщам внимание, уважаеми колеги, че тук не става дума за текстове, които могат да бъдат приемани на конвейер. Тези закони съдържат реформи, някои от тях коментирани отдавна, някои нови. И самото съдържание на тези текстове и на тези реформи изобщо не е безспорно. Давам Ви пример – темата с либерализация на битовите потребители от гледна точка на електроснабдяване. То не е въпрос на приемане само на един законов текст. Ако ние искаме една подобна мярка да работи, съществен въпрос е откога? Откога?! Ние трябва да променим няколко закона – дефиниция за енергийна бедност, предвидени средства за подпомагане на енергийно бедните. Това не е работа за седмица, Впрочем, по тази причина днес това предложение е на Вашето внимание. И един принципен политически коментар, понеже няколко пъти чух с жалостив глас да се коментира кой кого бил свалил, ама не в любовния смисъл на думата, а в политическия. Уважаеми колеги, нали всички вярваме в парламентаризма. Всички вярваме и се кълнем в парламентаризма! Ама, моля Ви се, не се оплаквайте. Когато загубиш мнозинство, правителството спира да съществува. Хайде да не коментираме кой кого бил свалил. И още нещо, приемете го не като заяждане, а като приятелски съвет – когато си под светлините на прожекторите, когато си бил на висша държавна длъжност,

Защото, кратка хронология за залата и за наблюдаващите дебата днес, 7 април 2022 г. беше денят, в който Европейската комисия одобри 6,3 млрд. евро по Плана за България.

Втора реплика – господин Митев. Днес ясно от трибуната видяхме лицето на „Продължаваме Промяната“, което ние демонстрираме, изсветляваме неистините, бяхме диалогични, дори Ви предложихме нашата експертна помощ от нашите юристи как да го направите по начин, по който да не нарушите Конституцията. Но видяхме две лица на ГЕРБ. Едното лице, което прави заявката, че е диалогично, което иска да решава проблемите на страната, което иска Планът за възстановяване и устойчивост да върви напред – това лице, което показа току-що господин Дончев, и едно друго лице на ГЕРБ – лицето, което не си е прочело за инфлацията, лицето, което твърди, че трябва да правим 100 км влакове до Пловдив, заявката на господин Борисов, че трябва 55% от българската енергетика да умре, която е публикувана във вестник.

Господин Дончев, само една много кратка реплика, свързана с това, което казахте за парламентаризма. Когато едно правителство загуби мнозинство, то не пада. То пада, когато бъде внесен и гласуван вот на недоверие. Доколкото разбирам, ГЕРБ е в момента в процес на формиране на правителство на малцинството, което би било невъзможно, ако това, което, бихте казали, е вярно. Имате право на дуплика, господин Уважаеми господин Иванов, абсолютно сте прав. Навременното инвестиране на всички средства с произход фондовете на Европейския съюз би било едно от възможните лечения за пораженията на всички бюджетни авантюри, които се случваха през последната една година. И тук времето е, както казах, първостепенен фактор, защото, ако изтървеш правилния момент, всички останали моменти след това нямат особен смисъл. Аз се замислям, като продължение на изказването, дали сте виждали хора, които с лекота обсъждат неща, които не разбират, ама навсякъде по площади, по пазари, включително по телевизията. Е, уважаеми колеги, боя се дали са го научили оттук, от тази трибуна. Много ме притеснява. И, уважаеми господин Василев, не сте прав. Ако нямаш необходимото мнозинство народни представители, това е въпрос, свързан не само с оцеляването на правителството – какъв бюджет

Уважаеми колеги, да се подготвят за изказване Деница Симеонова, Георги Самандов, Йордан Иванов и Костадин Костадинов.